За-243 Рішення прийнято.

Прошу підтримати та проголосувати.

Доброго дня,

Бондар Віктор Василович.

голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую.

Прошу підтримати та проголосувати.

Прошу підтримати та проголосувати.

Прошу підтримати та проголосувати.

Прошу підтримати та проголосувати.

колеги! Шановні колеги, я нагадую, що було звернення Президента України про позачергове засідання Верховної Ради України щодо двох питань: перше питання – це призначення Генерального прокурора України, друге питання – це призначення міністра економіки. Був визначений час на 10-у годину, однак є пропозиція зараз розглянути це питання. Шановні колеги, прошу підготуватися до реєстрації. Готові? Готові.

В залі зареєстровано 359 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України (на жаль, сьогодні таких немає), у засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Прошу привітати пана Президента.

Прошу сідати. У зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, що пропонуються для обговорення і прийняття рішень на позачерговому засіданні, вам запропонований до розгляду. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні народні депутати, згідно зі статтями 85, 106, 131 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить надання згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора. Відповідно до статей 106, 131 Конституції України Президент України Володимир Олександрович Зеленський 16 березня 2020 року подав до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на призначення на посаду Генерального прокурора Ірини Валентинівни Венедіктової. Відповідні матеріали вам надані. Згідно з вимогами статті 212 Регламенту Верховної Ради України пропонується наступна процедура розгляду: виступ Президента, виступ кандидата на посаду Генерального прокурора, відповіді кандидата на посаду Генерального прокурора, співдоповідь голови Комітету з питань правоохоронної діяльності і виступи від депутатських фракцій та груп, після цього – виступи від депутатів, після цього переходимо до голосування. Однак, враховуючи ситуацію, є пропозиція дати слово Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, після цього – кандидату на посаду, і не заходити в глибоку дискусію та обговорення. Добре, якщо будете наполягати, буде інше, питань нема. Слово надається Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Добрий ранок! Усім бажаю міцного здоров'я! Шановний пане Голово Верховної Ради, шановні народні депутати України! Враховуючи ситуацію в нашій державі, необхідність забезпечення безперебійної та високопрофесійної роботи усіх органів державно влади, особливо правоохоронних органів, мною було ініційовано розгляд на позачерговому засіданні Верховної Ради України питання щодо надання згоди на призначення Генерального прокурора України. Отже, відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини третьої статті 131-1 Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на призначення Венедіктової Ірини Валентинівни на посаду Генерального прокурора України. Ірина Валентинівна не потребує особливого представлення. Відомий юрист, доктор юридичних наук, у минулому ваша колега народний депутат України партії "Слуга народу", наразі виконує обов'язки керівника Державного бюро розслідувань. Переконаний, що передусім фахові і моральні якості запропонованого мною кандидата дадуть змогу забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції в цій системі та ефективне розслідування наприкінці гучних кримінальних справ. І ще, мені здається, хочу від себе сказати, що вперше в історії незалежної України Генеральним прокурором може бути жінка. (Оплески) Але мені здається, що в історію України вона перш за все увійде як фахова і результативна людина. Прошу підтримати.

Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. По-перше, звичайно, я дуже дякую пану Президенту за таку високу довіру. І вже відбувся комітет, засідання комітету, і народним депутатам, які підтримали. Я розумію, що ця довіра, вона не просто честь для мене, не просто аванс для мене, а і велика відповідальність. Я зроблю все для того, щоб ви ніколи не подумали, що це рішення було помилкою. Я обіцяю народу України виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно. Я обіцяю не продавати справи, не "зливати" їх. Я обіцяю не повертати прокурорських оборотнів. Я обіцяю прокурорам відновити потужну державну інституцію, щоб вони відчували себе незалежними, захищеними, потрібними цій державі. Я обіцяю стояти на засадах верховенства права. Я обіцяю будувати прокуратуру за міжнародними стандартами. Ми розуміємо, що це ланка правосуддя, і в нашій державі має бути, відбуватися правосуддя кожного дня. Воно нам потрібне, як повітря, і ми його відновимо. Що стосується перших кроків. По-перше, це, звичайно, провести аудит і справ, і стану кадрового в прокуратурі. Ви знаєте, що на порозі стоять 226 прокурорів по люстрації, 400 прокурорів, які були звільнені восени, вже є судові рішення про поновлення. Тому необхідно прийняти дуже важливі важливі і законні рішення для того, щоб, з одного боку, реформа прокуратури продовжувалася без перекосів, а з іншого, щоб все відбувалася таким чином, щоб прокуратура не лягла після того, коли відбудуться абсолютно законні процедурні рішення. Тому тут буде дуже велика робота. По-друге, кримінальні провадження. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що координаційна робота правоохоронних органів останні півроку не відбувалася. Дуже багато є фактових справ, по одним і тим же провадженням відкриті провадження і в ДБР, і в НАБУ, і в СБУ. Тому дуже важливо зробити таким чином, щоб відбувалась координація, з тим щоб злочинність у нас знизилась суттєво і прокуратура стала ефективною державною інституцією. Дякую, друзі. Дякую. Ірина Валентинівна, будь ласка, я так розумію, що будуть запитання. Є запитання? Запишіться лише ті, в кого є запитання, будь ласка. По фракціям. Дубінський Олександр Анатолійович. Доброго дня! Шановна пані Ірино, я вас вітаю з таким потенційним призначенням. Бажаю вам великих успіхів на посаді. Але мені дуже було б цікаво дізнатися, чи будуть розслідувані та підписані підозри, які були в Генеральній прокуратурі за попереднього Генерального прокурора, в тому числі направлені з Державного бюро розслідувань щодо п'ятого Президента Порошенка? Чи підпишете ви ці підозри? Чи є вони фактовими? І чи будуть ці розслідування доведені до кінця? Це перше питання. І друге питання. Справа Стерненка, яка стала однією з проблемою минулого Генерального прокурора, і справа, яку він намагався дуже чітко сховати, чи буде вона розслідуватись Генеральною прокуратурою? Чи буде вона повернута зі Служби безпеки України? Чи буде доведена до кінця? Дякую. Пане Олександре, я можу дуже швидко відповісти на всі ці питання, тому що вони в принципі знаходяться в одній площині. Все, що може бути швидко і законно завершено, все буде швидко і законно завершено. У нас зараз, дійсно, час в країні такий, що у нас нема можливостей просто щось довго розбиратися. Тому будуть прийняті максимально швидко законні рішення. А далі, ми прекрасно розуміємо, що як слідчі, так і прокурори, є незалежними суб'єктами. І вони будуть рухатись в цих справах, абсолютно незалежно, абсолютно професійно рухатись. Дякую. Шановні народні депутати, шановний кандидат! По суті правоохоронний орган у вигляді Офісу Генерального прокурора – це той орган, який повинен відповідати за всі розслідування кримінальних проваджень в статусі процесуального керівництва. По суті процесуальний керівник, він несе відповідальність за розкриття, розслідування всіх кримінальних проваджень. Але по суті заблокували і застряг інститут такий, як кримінальні проступки. Ви нічого про це не кажете, тому що, на мою думку, як заступника голови комітету, цей інститут можуть розгрузити десь на 40-50 відсотків саме органи слідства. І вони більше можуть приділяти увагу саме розслідуванню кримінальних проваджень. Друге питання. Ви кажете про аудит. Аудит такий проводиться кожного року в правоохоронних органів. І на даний час є кримінальні провадження щодо втрати кримінальних проваджень, яких фактично немає. Що ви будете з цим робити по старим аудитам...? Що стосується першого питання: стосовно кримінальних проступків. Я підтримую цей законопроект і я сподіваюсь, що до 1 липня він набуде чинності і ми почнемо працювати. Це залежить від Верховної Ради І я сподіваюсь, що ви, дійсно, вкладетесь у ті строки, щоб ми з 1 липня почали з ним працювати. Що стосуються аудиту, ви абсолютно правильно зазначили, але треба звернути увагу, що стан речей, який є зараз, ефективність роботи прокуратури знизилася суттєво. Тому кримінальні провадження, які закриті, у нас так виявилося, що коли відбувалася так звана зміна, деякі кримінальні провадження просто закрились, причому в різних правоохоронних органах. Я думаю, що треба дивитись, наскільки законно це відбувалося і наскільки є, дійсно, перспектива цих справ. Що стосується... Мене насправді турбують справи, які тягнуться дуже довго, по яким є конфіскація майна і, дійсно, там треба активізувати позицію прокурора стосовно того, що було прийняте законне рішення, або мають відбуватися стягнення в бюджет держави по цьому арештовану майну, або суди приймають інші рішення. Тому, мені здається, наша задача на сьогодні активізувати роботу прокурорів. Це основне, що ми маємо зробити. Дякую. Княжицький Микола Леонідович. 09:31:40 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановна пані Венедіктова, знаєте, найбільшою цінністю для нашої держави є незалежність і демократія. Навіть шановний пан Президент це відзначав, коли казав, що вішати не можна, бо є демократія. Ми знаємо, що зараз НАБУ розслідує справу про політичні переслідування, пов'язані з записами в кабінеті пана Труби, які засвідчили, що, на жаль, в нашій державі таки є телефонне право і політичне втручання в органи слідства. Ми бачили справу Софії Федини, абсолютно політично вмотивовану справу політичного переслідування народного депутата. Наскільки ви як Генеральний прокурор, справді, будете політично незалежною, наскільки ви не будете виконувати політичних вказівок, особливо зараз, в той час, коли на нас є особлива відповідальність через те, що громадянські права ми обмежуємо через карантин, люди не можуть висловлювати свою точку зору, на вас дуже велика відповідальність за збереження демократії і відсутності політичних переслідувань? Чи гарантуєте ви це? Дякую. Дякую за запитання. Я хочу звернути увагу, що кожний правник в цій державі, починаючи від правозахисника громадських організацій і закінчуючи Генеральним прокурором, має стояти на принципах верховенства права. Цей принцип позбавляє нас якихось інших механізмів і коридорів, ніж про ті, про що ви казали. Тому, мені здається, не треба згущати краски. Генеральний прокурор може вийти в комітет Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної Ради, ви завжди можете прийти до нього і задати всі питання. В Україні немає політичних переслідувань, на цьому треба наголошувати,

Пані Ірина, скажіть, будь ласка, декілька тижнів тому ви заявили про те, що нам необхідно скасувати Закон про амністію учасників Майдану. Якою є ваша позиція по цьому питанню сьогодні? Чи ви досі вважаєте, що нам необхідно скасувати цей закон, чи ваша позиція змінилась? І друге питання інше. Трагедія українського правосуддя в в тому, що у нас завжди були "ручні" генеральні прокурори, генеральні прокурори, які виконували волю Президента, волю партії більшості, а не слідували букві і духу закону. Чи можете ви зараз повернутися до Президента і сказати йому напряму тут, коли на вас дивиться вся Верховна Рада і весь український народ, що ви зможете йому сказати "ні"? Дякую. 09:34:35 ВЕНЕДІКТОВА І.В. По-перше, що стосується закону, як ви його називаєте, про амністію. Я хочу зазначити, що якщо ви правильно прочитаєте закон і побачите відповідність цього закону кримінально-процесуальному законодавству, у вас так само виникнуть певні питання. Тому давайте будемо чесними тут, в парламенті. Або ми визнаємо той факт, що суди в своїх рішеннях вже норми закону обходять. Тому правоохоронні органи мають або виконувати кримінально-процесуальне законодавство, або закон. І тому це якраз задача Верховної Ради - приводити законодавство у відповідність. Такого бути не може, коли ми тут - білі і пухнасті, а тут - ми якийсь результат вимагаємо. Ви знаєте, що справа 1455 стоїть на паузі. Тому тут просто необхідно зрозуміти: або ми виконуємо закон спеціальний, який протирічить кримінально-процесуальному законодавству, і стоїмо на паузі, або ми хочемо усестороннього, об'єктивного розслідування, і щоб наші спеціальні закони відповідали законам, які по своїй силі знаходяться вище. Тому, будь ласка, народні обранці, визначтеся: або ви виконуєте закони, які ви приймаєте, і робите це логічно, або ви це не робите. Це що стосується вашого першого питання. Що стосується вашого другого питання. Президент України Зеленський Володимир Олександрович жодним чином не дає жодних вказівок якому-небудь правоохоронному органу. Я два місяці виконувала обов'язки. Тому для того, щоб говорити такі речі, які ви пропонуєте, треба знати, на що їх говорити. Президент Зеленський хоче, щоб в цій державі був порядок, і дав максимальну свободу правоохоронним органам

Час для запитань вичерпаний. Дякую, Ірина Валентинівна. Денис Анатолійович Монастирський щодо співдоповіді в якості голови Комітету з питань правоохоронної діяльності. Шановні колеги, на доручення Голови Верховної Ради Комітет з питань правоохоронної діяльності зібрався на позачергове засідання. Члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді надати згоду на призначення Президентом України Ірини Венедиктової на посаду Генерального прокурора та прийняти відповідну постанову. Від себе хочу додати, що час, коли пані Ірина заходить на цю високу посаду, є надзвичайно складним для всіх нас і всієї держави. Я думаю, що кожен народний депутат, і особливо члени Комітету з питань правоохоронної діяльності, будуть стояти завжди поруч і підтримувати ті кроки, які будуть вчинені Генеральним прокурором на цій високій посаді. Закликаю вас до законності і до дотримання принципу невідворотності покарання. Дякую вам. Дякую, Денисе Анатолійовичу. Шановні колеги, передбачено виступи від депутатських фракцій і груп. Запишіться лише ті, хто бажає виступити. Вельможний Сергій Анатолійович.

показала себе як досвідчений та фаховий керівник. Також за нетривалий час роботи на посаді керівника Державного бюро розслідувань їй вдалося визначити слабкі місця, прогалини та проблемні питання в роботі бюро. Вона сформувала нову команду та визначила чіткий план роботи та вирішення проблемних питань. Все це ми могли почути під час звіту пані Ірини у цій сесійній залі. Депутатська група "Довіра" сподівається, що нова людина на цій посаді буде застосовувати більш ефективні механізми роботи і виправдає довіру, яку сьогодні їй надало суспільство. Тому депутатська група "Довіра" підтримує кандидатуру Президента на посаду Генерального прокурора України. Дякую. Сергій Вельможний, Луганщина.

перше питання, яке зараз турбує суспільство, – це мир, друге – це справедливість. Від вас як від Генерального прокурора буде залежати, чи буде реалізована справедливість в нашій країні. Я просив би вас, щоб ви, по-перше, тримали комунікацію з Верховною Радою. Адже люди, які ходять по землі, народні депутати, особливо мажоритарники, вони знають, які проблеми є на місцях: де забирають підприємства, де свавілля прокурорське, де купили прокурора. Щоб ви реагували на ці питання, щоб ви все-таки зустрічалися, знаходили час, реагували на звернення. По-друге, хотів би вам побажати дійсно успіху. Тому що від вашого успіху, мабуть, взагалі залежить успіх нашої країни. Тому що справедливість – це інвестиційна привабливість в країні. Справедливість – це і чи захоче підприємець залишатися на території України чи виїжджати. Справедливість – це коли кожен громадянин вирішує, що йому далі робити: чи хоче, щоб діти проживали тут, чи він буде майбутнього шукати іншого для своєї дитини. Від вас дуже багато чого залежить. У вас надзвичайно висока місія. Але ви повинні розуміти, що якщо ми не будемо бачити рішучих дій з вашої сторони, то, я скажу так, що доля, можливо, буде така ж сама як попереднього Генерального прокурора. Тому прошу вас виконувати кожен день букву закону, починати свій робочий день з профільного вашого Закону "Про прокуратуру" і Конституції України, діяти відповідно до совісті та закону і все буде добре. Ви будете успішним Генеральним прокурором і внесете своє ім'я золотими буквами в історію України, української прокуратури. Успіхів вам! Успіхів вашій команді! Зробіть так, щоб кожен громадянин України відчував, що в Україні є справедливість – оце найголовніше. Дякую. (Оплески) 09:42:00 В’ЯТРОВИЧ В.М. Доброго дня, шановні колеги. Пані Венедіктова, як керівник Державного бюро розслідувань коротко на цій посаді, але вже встигла відзначитись. Встигла відзначитись, власне, перетворивши цей орган, дуже важливий для держави орган, в інструмент для політичних репресій і для переслідувань. Пані Венедіктова як керівник ДБР стоїть за переслідуванням нашої колеги Софії Федини. Пані Венедіктова – це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником. Пані Венедіктова – це ініціатива про ухвалення Закону про відміну Закону про амністію майданівців. Це погроза переслідувань тисяч людей, які брали участь у Революції Гідності. Пані Венедіктова як Генеральний прокурор – це спроба Президента Зеленського змінити стопроцентно свого прокурора Рябошапку на двісті процентів свого прокурора Венедіктову, яка потрібна йому для здійснення політичних репресій. Тому фракція "Європейської солідарності" не буде голосувати за пані Венедіктову. Пані Венедіктова – це реванш антимайдану. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Рахманін Сергій Іванович.

118,5 – це стільки балів набрала пані Ірина, коли вона намагалася стати суддею Верховного Суду. Чому цей бал важливий? Тому що цей бал був нижчий за прохідний. Це ми зараз говоримо про призначення фахового Генерального прокурора. Це Генеральний прокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного Суду. Я вам скажу як викладачка університетська: незалік, це незалік. Після незаліку виганяють студентів з університету, а не переводять на наступний курс. І це треба чітко зафіксувати сьогодні. Друге. Ми тільки що почули позицію пані Венедіктової по справам Майдану. Я зараз не буду звертатися до Президента. Я не буду звертатися до пані Венедіктової. Я хочу звернутися до вас, колеги, з фракції "Слуга народу". Я знаю, десятки з вас стояли на Майдані. Ви стояли на Майдані і відстоювали ті самі цінності, що і ми. Вам зараз нормально проголосувати за людину, яка прямим текстом з цієї трибуни сказала, що треба скасувати амністію майданівцям? Якщо це для вас нормально, пане Бужанський, і для вас, для всіх, хто тут зараз за це проголосує, це ваша відповідальність, ви про це будете говорити сім'ям загиблих на Майдані, ви про це будете говорити своїм дітям, коли у вас спитають, чи ви голосували за людину, яка хоче скасувати амністію майданівцям. Це ваша відповідальність сьогодні, не Президента, не пані Венедіктової, це ваше слово і ваша відповідальність, яку кнопку ви зараз натиснете. Добре подумайте про те, як ви будете спати цієї ночі, коли ви призначите людину, яка категорично не підтримує Майдан, котра призначила Бабікова своїм заступником. До речі, у мене питання: а він буде виконувати обов'язки голови зараз ДБР, після того, як ви підете? І це інше питання, на яке я хотіла почути відповіді. Питання зараз ні до кого іншого, окрім людей, які зараз будуть натискати зелену кнопку. Це ваша відповідальність і це ваше політичне майбутнє. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Репліка - Бужанський, його згадали. Шановна колега, я просив би вас заради пам'яті тих, хто загинув на Майдані, не спекулювати Майданом в питаннях, які не мають прямого відношення. Ми призначаємо Генерального прокурора, який забезпечить справедливо розслідування справ Майдану, я на це сподіваюся, ради цього ми тут і присутні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Григорій Миколайович Мамка. Шановні народні депутати, фракція і політична партія "Опозиційна платформа - За життя", вона проти політичних переслідувань, але вона схиляється більш до професійних якостей і Генерального прокурора. І ми, по суті, і пропонували б все-таки більш професійні призначення, і чути програму кандидата у Генеральні прокурори, що він саме хоче змінити для координації, наприклад, правоохоронної системи. Правоохоронна система – це не тільки Офіс Генерального прокурора. Правоохоронні органи, які входять до правоохоронної системи, щось хтось частково реформує, в тому числі ми побачили таку реформу, як Генеральної прокуратури, перейменування тільки органу, який почав і став називатися по-новому, але проблеми залишились старі. Чому? Тому що відсутність системного підходу в реформуванні любого правоохоронного органу, воно просто зупиняє нормальну роботу і виконання функцій правоохоронного органу. Що я маю на увазі? Ми не почули від кандидата про те, що необхідно все-таки навести лад з процесом діджиталізації, з Єдиним реєстром досудових розслідувань, і сформувати ту роботу, всю планову роботу правоохоронних органів, направлену тільки для оформлення і контролю в ЄРДР. Що сказано було кандидатом в Генеральні прокурори щодо кримінальних проваджень, які є старі, хтось перегляне? Хочу сказати, що Генеральний прокурор перший повинен дотримуватись закону. На даний час, на жаль, в Україні створено вічний механізм розслідування кримінальних проваджень. Кримінальне провадження кожне має 18 місяців терміну розслідування, і після 18 місяців, коли приймається рішення слідчим та процесуальним керівником щодо закриття кримінального провадження і перевірки тих фактів, які вже досліджувались, Генеральний прокурор, як показала стара історія, через п'ять років піднімає ті кримінальні провадження, скасовує їх і продовжує розслідувати. Це недопустимі факти, які є в порушенні закону, і цим ми отримали вічний механізм. Ми не почули від Генерального прокурора, що саме малось на увазі, коли будуть переглядатись старі кримінальні провадження. Політично необхідно відійти від цієї системи, продовжити чи зупинити цю реформу, видвинути на баланс нову реформу, прийняти рішення щодо Академії прокуратури, яку вкрали, на нашу думку, і перейменували це в тренінговий центр, а позбавили цілий викладацький і професорський склад щодо розвитку науки. Ми б хотіли почути такі факти, що саме уже кандидат в Генеральні прокурори, вже внісши кандидатуру…

Шановний пане Президенте, шановні колеги, я думаю, що ми зараз розглядаємо інше питання, набагато важливіше, ніж ми думаємо, що просто призначення Генерального прокурора. Чому було звільнено Рябошапку? Треба дивитися дуже уважно на всі причини. Перша - це залежність від зовнішніх джерел управління. По Інтернету, по Telegram-каналах гуляли листи з посольств, які керували, кого призначати в конкурсні комісії, як звільняти чи не звільняти наших прокурорів, як розслідувати чи не розслідувати кримінальні справи і так далі. Це, по суті, було зовнішнє управління Генеральною прокуратурою. Це перше, що має бути поламано і змінено новим Генеральним прокурором. Якщо ви Генеральний прокурор України, то будьте Генеральним прокурором України, а не прокурором від інших держав. Друге. Під час виборів усі обіцяли докорінну зміну правоохоронної системи. У нас існує шість правоохоронних органів - толку немає ніякого. Або ви як Генеральний прокурор наводите в цьому порядок, проводите всі якісні розслідування і даєте якісні зміни в країну, координуєте, що має помінятися, або ви так само через півроку закінчите, як попередній Генеральний прокурор. Ви маєте якісно поміняти систему і бути на чолі цих реформ, прибрати нарешті економічні розслідування Служби безпеки, підготувати ці законопроекти спільно і внести в Верховну Раду, прибрати економічні розслідування від системи МВС і інші непритаманні їй функції, створити Бюро фінансових розслідувань, але щоб воно було єдине, хто займається економікою, а не так, що всі шість правоохоронних органів бігають по всіх підприємствах, заводах і збирають данину тільки заради того, щоб особисто збагачуватись. Щоб не порушувалися оті десятки тисяч кримінальних справ, які по суті є шантаж і здирництво сьогодні в Україні. Щоб, нарешті, навести лад, і в податковій, і митній службі. І це ваша компетенція, якщо ви будете справжнім Генеральним прокурором, вони почнуть розуміти, що цей шабаш треба закінчувати. А, по суті, ви маєте стати на чолі цих перетворень і як Генеральній прокурор в тісній взаємодії з Президентом України, з парламентом навести порядок в правоохоронній системі. Отоді це будуть якісні зміни. І третій вже тоді чинник, який, безумовно, сьогодні багато хто говорили: дати відповідь по всіх кримінальних резонансних справах, які Україна бачить 10 років і про які говорять, і толку по яких немає, і ми досі не отримали відповідь, що насправді відбувалося: що відбувалося на Майдані, що відбулося в Одесі, що відбувалося в інших десятках кримінальних справ, які багато хто обговорював ці роки і толку ніякого ми не побачили. Ми не побачили жодної цієї справи в суді і не побачили навіть документів по цих справах, які би давали хоч якісь відповіді. Тому у вас є три задачі, які я озвучив: перестати бути під зовнішнім правлінням, провести якісну реформу комплексну правоохоронних органів і дати відповідь по резонансних… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, наступне виступи від народних депутатів – до шести хвилин. Запишіться, будь ласка, на виступи від народних депутатів. Після цього переходимо до голосування. Княжицький Микола Леонідович. Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Шановні друзі, шановні громадяни України! Ви знаєте, я вимушений знову перейти на особистості, бо ми зараз розглядаємо персоналію – персоналію Генерального прокурора. І ми маємо визначитися, хто в нашій країні має дійсно слугувати закону і захищати закон і кожного українця. А що ми маємо? Так, нам запропонували жінку – це чудово, я вітаю це. Богиня Феміда – вона жінка. Але богиня Феміда була з пов'язкою на очах, а не з партбілетом "Слуги народу". Богині Феміда має бути дійсно незаангажованою і має бути такою, що не дивиться, хто з якої партії. А нам що дають? Пані Венедіктова ще три місяці тому сиділа тут з нами, в ці сесійній залі, як депутатка від "Слуги народу". Це незаангажований Генеральний прокурор? Ми всі знаємо, що Президент Зеленський любить, щоб Генпрокурор був тисячавідсотково його людиною. Він це казав про Рябошапку, так, що Рябошапка – ваш на сто Тепер ви хочете, щоб була на тисячу відсотків ваша дівчина? Зрозуміло. Я не дивуюсь цьому абсолютно, бо які насправді завдання стоять перед пані Венедіктовою, на мою думку? Бо дійсно, як сказала моя колега, пані Венедіктова – це ж унікальний випадок, друзі, не пройшла відбір на суддю, не пройшла відбір на суддю Верховного Суду, а після цього нам пропонують зробити її Генеральним прокурором України. Це все одно, як, не закінчивши школу, іти в університет. Але нам кажуть: це нормально, будь ласка, давайте робіть це. І ось зараз будуть кричати. Це ж не всі глядачі бачать як пригорає зараз у "Слуги народу". Ви тепер всі разом всією фракцією до мене підете чи тільки один Зеленський? Тому я буду продовжувати і завершувати свою думку. Шановні друзі, нам пропонують політично ангажовану фігуру, нам пропонують людину, яка буде керуватися вказівками Президента. Чому? Тому що в неї два завдання: перше завдання – це політичні переслідування. Саме тому ми тут вже чуємо: "п'ятий Президент", ми чуємо вже якісь прізвища прямо в сесійній залі. Тому що це головне завдання: коли нема чого їсти, коли в холодильнику пусто, коли надурили людей, єдине, що залишається, - влаштувати шоу, влаштувати шоу, і зараз вони його роблять. Тепер далі. О! Кричіть, вам мене не закричати, я буду продовжувати. Друге, яке вона має завдання. Друге завдання пані Венедіктової – це захистити своїх. (Дайте Зеленському, Зеленському дайте). Друге завдання – це захистити своїх, бо прийшла весна - посадок нема. Я це казав, бо саджати вже треба своїх за все: за Оман. Що ви там робили в Омані, може, нарешті розповісте країні? Може, тим депутатам, які тут напрацювали: табачна правка – мінус 3 мільярди гривень, щоб свої кармани набити. Де відповідальність їхня? Вам довелося ветувати цей закон, Президенту. А чому немає відповідальності до ваших депутатів за те, що три мільярди гривень в економічну кризу викинуті просто? Ось сидить ще один – пан Єрмак. У мене одне питання. Пане Єрмак, ви козак чи ви – засланий козачок?

я по суті кажу, що сьогодні нам пропонують призначати людину, яка буде захищати своїх, і тому вони так кричать, тому вони так переживають, бо розуміють, що їм потрібно вже сховатися під юбку нового Генерального прокурора, щоб їх не взяли за горло. Це перше. Друге. Я хочу вам сказати, що ми розуміємо чудово мету пані Венедіктової. Вона вже три місяці… вона три місяці – директор ДБР. У мене просте запитання до вас. А що за ці три місяці зробило ДБР? Які великі карні справи розслідувані? Де припинена корупція? Де припинені зловживання? Три місяці! Де результати? Яка історія успіху в ДБР привела Венедіктову на посаду Генерального прокурора? Тільки одна те, що вона слухняно виконувала вказівки Президента і Офісу Президента. І ми всі це чудово знаємо, бо вона продовжила в ДБР справу Труби. Трубу довелося змінити після плівок, тому що там "прорвало" цю Трубу, і затопило країну такими фекаліями, що воняло на всю країну. Але добре, тоді посадили Венедіктову, яка все це продовжила, нічого не змінивши. Нічого! За три місяці ДБР займалося одним – політичні переслідування: Федина, - давай сюди; Звіробій - давай сюди. За що? Що, ви так боїтеся Федини? Володимир Олександрович, ось вона сидить. Як ви в цій сесійній залі? Вона ж може якось кинутись на вас, як тигриця, і щось з вами зробити. Шановні друзі, я хочу звернути вашу увагу на одне. Ми зараз знову обираємо не Генерального прокурора України, а генерального прокурора "Слуги народу", який буде прикривати всіх тих, хто сьогодні наживається на масках, на ліках під час епідемії. Сказав Президент, ви ж сказали: буде все за…

Дякую. Шановний пане спікере, шановний пане Президент, шановні колеги, шановні громадяни України! Я згадав старий одеський анекдот, який закінчується словами: "Ізя, мы работаем на контрастах". Шановні колеги, я хотів звернутися до Генерального прокурора – я задавав це до кандидата на посаду Генерального прокурора – з наступним питання. Я це питання задавав усім кандидатам тоді ще на посаду Генерального прокурора, і воно було наступне: чи можна буде розслідувати резонансні справи Майдану і масове вбивство людей в Одесі? І всі кандидати на посаду Генерального прокурора відповідали мені, що це так. Шановна пані Венедіктова, мені дуже сподобався ваш виступ стосовно тої політичної незаангажованості і того, що ви плануєте дійсно розслідувати резонансні справи в країні. Я дуже сподіваюся, що саме так і буде. В присутності Президента я можу сказати, що коли були зроблені певні кроки по справі Шеремета, Президент продемонстрував політичну волю до того, що в країні можна розслідувати такі резонансні справи. Я вважаю, що ці розслідування, вони покажуть українському суспільству, покажуть усьому світу, що в Україні дійсно діє закон, покажуть, що в Україні дійсно як в нормальній європейській країні найвища цінність – це людське життя. Не політична доцільність, не інші якісь моменти, а дійсно закон в Україні діє один для всіх. Я дуже на це сподіваюся, пані Венедіктова. Це важливо не тільки для мене і для фракції "Опозиційна платформа – За життя" – це важливо для всієї України. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Дякую за увагу.

Дякую дуже, колеги, за всі ті слова, що я зараз почула, за все, що пролунало. Я хочу сказати, що свобода слова в нашій державі і демократія – це ті засади вольності українського народу, які мають бути. І я буду стояти на тому, щоб кожен з нас, з вас міг стояти і говорити все, що вважає за потрібне, тому що саме на цьому і має будуватися правоохоронна система. Що стосується тих моментів, про які говорила опозиція, з точки зору, перше, екзамен до Верховного Суду і, друге, що стосується моєї діяльності в Державному бюро розслідувань, колеги, не всі іспити не в усі установи треба здавати. Що стосується безпосередніх тестів, я їх пройшла. Тому якщо ви хочете бути об'єктивними, то, будь ласка, спочатку підніміть документи і подивіться, які саме етапи були пройдені, а які ні. Але знов-таки стою на тому, що я буду забезпечувати свободу вашого висловлення, про що б ви не говорили. Що стосується діяльності в Державному бюро розслідувань. В Державному бюро розслідувань за 2,5 місяці було зроблено вже дуже багато. Організаційна структура розпочала нова свою діяльність, зараз відкрилися конкурси в Раду громадського контролю, на основні посади керівників органів досудового розслідування. І насправді зараз настільки відбувається всього багато, на що ви маєте звертати увагу безпосередньо як парламентарі, то, будь ласка, звертайте увагу на це. Знов-таки повторюсь про політичне переслідування. Не треба плутати економічну злочинність з політичними переслідуваннями. Економічний тиск припиниться на бізнес. Все, що було розкрито саме для захвату бізнесу і перерозподілу бізнес-процесів, що ми бачили останні 6 років, буде все законним чином, прийняті законні процесуальні рішення, а там, де було воровство, крадіжка нашого народу і нашої держави, будуть справедливі обвинувальні вироки, які, я думаю, знайдуть своє підтвердження і ляжуть в основу судовим вирокам. Все буде Україна! Дякую, Ірина Валентинівна. Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статті 212 Регламенту Верховної Ради України рішення про надання згоди Верховною Радою на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від Конституційного Суду Верховної Ради. Ставлю на голосування проект Постанови, реєстраційний номер 3227: про надання згоди на призначення Президентом України на посаду Генерального прокурора Венедіктової Ірини Валентинівни. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-269 Рішення прийнято. Вітаю, Ірина Валентинівна, з призначенням на посаду. Шановні колеги, по фракціям покажіть. Шановні колеги, пане Президенте, я я думаю, що ми... Так показали по фракціям, да. Шановні колеги, я хотів би... Пане Президенте, я так розумію, що вам треба повертатися до Я думаю, що Президент сам розбереться, що йому робити. Дякую. Шановні колеги... Дякую, пане Президент. Дякую, Ірина Валентинівна. Дякую. Питання про призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою згідно зі статями 83, 85, 114 Конституції України за поданням Прем'єр-міністра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 До слова для представлення кандидата запрошується Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль.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 має більше 20 років досвіду в сфері економіки, менеджменту, з відзнакою закінчив "Львівську політехніку". Після цього навчався і отримав ступінь МВА в Сполучених Штатах. Навчався у Великій Британії. Працював в компаніях "першої четвірки". Останні 7 років керував великою компанією – 30 тисяч людей. Тобто має потужний менеджерський досвід, має широкі міжнародні зв'язки, має бачення. І сьогодні вважаю його одним із кращих економістів у країні, який дійсно зможе допомогти нам рухатись вперед, і в тому числі напередодні економічної кризи. Дякую за вашу увагу. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Петрашка Ігоря Ростиславовича. Регламент - 3 хвилини. Після цього переходимо до обговорення кандидатури. Доброго дня! Дякую, пане Прем'єр-міністре, за представлення. входить і світ входять в дуже складну ситуацію економічну. Зрозуміло, як кажуть, що криза завжди є очікувана, але вона завжди стається через непередбачувані фактори. Таким фактором став коронавірус, і насправді ми будемо бачити основні результати не зараз, а десь через 3-6 місяців. І це перший раз, коли світова криза спричинена не фінансовими факторами, а буде промислова і сервісна. Тобто ми будемо очікувати, що Євросоюз і Сполучені Штати Америки, і Україна постраждають з точки зору в першу чергу виробництва. Тому, виходячи з цього, що я бачу як пріоритетні задачі в економіці зараз, це два напрямки. Перше. Це підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, коли ринки будуть закриватися, ринки Євросоюзу будуть вводити протекціоністські, інші заборони. І важливо зараз допомогти тим бізнесам малим, середнім, великим, які мають зараз виробництво, зберегти їм виробництво, зберегти робочі місця, зберегти заробітну плату. Це перший напрямок. Друге. Це створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре. І якщо український бізнес в Україні буде відчувати себе добре, то буде так само приплив іноземних інвестицій і фінансування з-за кордону. Зрозуміло, що системні речі, які необхідно робити, в першу чергу бачу продовження дерегуляції, продовження політики зменшення тиску на бізнес різноманітних структур і органів і взагалі ідеальну ситуацію, щоб бізнес мінімально спілкувався з державою, а займався тим, для чого він створювався: для забезпечення робочих місць і створення виробництва, і для експорту продукції. Дякую за увагу. Дякую. Сідайте. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп. Шановні колеги, Бєлькова Ольга. Вадим Івченко, будь ласка. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, вкрай важливе питання. Міністре економічного розвитку, пане Ігорю Ростиславовичу, ви своє ім'я робили в бізнесі, ви сказали, що ви з відзнакою закінчили вуз, я теж з відзнакою закінчив вуз, але, повірте, перед вами будуть стоять найскладніші на сьогоднішній день завдання. Ви сказали про пандемію, а я вам скажу про те, що в нас велика економічна криза, яка докотиться до України через декілька місяців, і ви чітко маєте розуміти, що ви будете робити з падінням промвиробництва, ви чітко маєте розуміти, що ви будете робити з інвестиціями, які так і не надходять. До речі, в сільське господарство за минулий уряд скоротилися інвестиції майже на 12 Ви як людина чітко маєте розуміти про те, що той ринок, який запроваджується, він не дасть змоги сьогоднішньому маленькому фермеру, середньому агропідприємству бути конкурентами на тих аукціонах, куди зайдуть спекулянти. Ви це маєте чітко розуміти. Ви чітко маєте розуміти, що продаж держвласності безпосередньо за безцінь в більшості випадків не буде наповнювати бюджет. І ви маєте сказати - через деякий час ми будемо бачити вашу роботу, - які ж кроки конкретні ви будете запроваджувати як міністр, конкретні кроки, щоб спасати українську економіку від минулого міністра, який себе, зрозуміло, як себе називав. Від аграріїв я хочу вас запитати, а точніше, попросити. Перше. Ви маєте зробити все, щоб відновити Міністерство аграрної політики і продовольства. Повірте, якщо зараз ви цим не займетеся, через 4 місяці буде повна ліквідація цього міністерства і ми ніколи не повернемося до цього питання. Це, повірте, важливе питання. Чим має займатися на майбутнє міністерство? Перше - це державний контроль за використанням земель. Це важливо. Друге - це розробки стратегічного бачення розвитку аграрного сектору. Це все ж таки ми будемо іти по холдингізації України? Чи це сімейне фермерство, малий, середній товаровиробник, які будуть безпосередньо працювати і створювати господарство на території? Ви маєте чітко розуміти, яким чином ми будемо контролювати якість і безпечність продукції. А при цьому зробіть ставку на органічне виробництво. Це буде і зберігати надходження в бюджет, і буде зберігати головне - здоров'я українців і української нації. І скажу вам так: відновіть ідею про аграрні аташе. Ми маємо активно завойовувати міжнародні ринки, в тому числі аграрну продукцію. Тому я особисто вам зичу успіхів. Але я не вірю в те, що в такому уряді, в якому ви будете знаходитись, де немає розуміння по землі, ви зможете досягти успіху. Дякую.

Шановні колеги, до речі, я не знаю з якими фракціями кандидат на посаду міністра зустрічався. З нашою фракцією не зустрічався. Ми дуже уважно слухали всі слова, які тільки що лунали тут з високої трибуни. Пане кандидат, ви не сказали жодної реальної дії, яку ви збираєтесь зробити. Ваші слова "збалансувати українського виробника - що це? "Щоб український бізнес відчував себе добре". Слухайте, ну це слова, які говорять на вулиці звичайні люди. кандидат в міністри. Я не розумію, для чого ви прийшли в зал, якщо ви не вивчили ситуацію, яка є в економіці України. Я не хочу вам задавати… екзаменувати вас зараз, бо впевнена, що ви не готові. Але економічна криза в Україні вже почалася. Вона почалася і продовжується 5 місяців. Вона зараз заходить уже в піке. І тому ваші дії зараз і ваші слова мали би полягати в тому, що "шановні колеги депутати, я вивчив справи, я бачу такі-то перші кроки, які я можу зробити". Ви зараз ключова фігура. Ви не сказали жодного терміну, державного терміну із дій, які ви зараз маєте робити, приступаючи до цієї посади. Ви зараз відкриваєте ринок зв'язку з епідемією щодо ввезення в Україну певних груп товарів. А як ви захищаєте власного виробника? А чи ви не знаєте, що на місцях існує велика кількість виробників, які досі не мають державного замовлення, можуть так точно виготовляти захисні маски, які чекають від уряду певних дій для того, щоб вони почали працювати? Що в цьому напрямку - ви абсолютно не зорієнтували нас, - будете робити найближчим часом? найголовніше, щоб ви розуміли, що ті заходи, які зараз навіть прийняті для покращення, для полегшення фінансового стану бізнесу під час вимушених заходів країни, вони стосуються дуже малої кількості і певних категорій платників податків. А як ви збираєтесь підтримувати тих, хто буде продовжувати працювати, хто буде ходити на роботу, і в цей час, коли ми вимушені будемо знаходитися на обсервації, будуть виконувати значну для України роботу? Тому, вибачте, але ви не підходите в кандидати. Ви мали би зараз озвучити всій країні такі дії, на які ми би всі були із задоволенням вам би допомагали. А у вас жодних немає планів. Ви не бачите перспективи навіть виходу виходу з цієї ситуації, в якій ми знаходимось вже 5 місяців. Тому, мені здається, що якщо ви навіть погодились на таку посаду, ну, не знати елементарних речей, що зараз відбувається в економіці і не сказати нам це, ви перший…

Досить велика честь представляти цю людину – Ігоря Ростиславовича, з яким ми будемо працювати найближчий час. Хочу зазначити одразу про те, що фракція "Слуга народу" буде підтримувати цього кандидата як порядну, досвідчену людину з хорошим, величезним потенціалом, з величезним досвідом. Але хоче зазначити, Ігорю Ростиславовичу, що нас є трошки незбалансованість політичних рішень дуже часто приводить до того, що одна рука не знає, що робить інша рука. Наприклад, у нас країна авіабудівна: у нас будуються літаки, у нас будують гелікоптери. Але водночас міністр може дозволити собі закупити гелікоптери у Франції, а не в Україні. Тобто вітчизняне виробництво може занепадати через те, що у нас незбалансована політика по державним закупівлям. Тому, в першу чергу, в державні закупівлі потрібно прописати, зазначити, що пріоритет мають національні виробники. І вже законопроект, Закон, який вступає в силу з квітня про державні закупівлі несе неціновий критерій, який до 10 відсотків може забезпечити інший критерій. В цей критерій давайте занесемо українського виробника. Друге – легка промисловість. Завжди легка промисловість була флагманом українського виробництва. Легка промисловість найшвидше адаптується. Люди купують верстати і роблять цехи і створюють виробництва. Якщо у нас запускається децентралізація, якщо у нас ринок землі запускається, то, звичайно, потрібно в пріоритет, після сільського господарства, робити легку промисловість пріоритетною для нас. А що ми бачимо? Державної підтримки, державних субвенцій на легку промисловість майже не існує. Підприємства знижують своє виробництво, натомість ми пропонуємо зону вільної торгівлі з Туреччиною, там, де в 50 разів легкої промисловості більше, там, де тільки залишків неякісних більше, ніж усіх наших виробництв. Тому є законопроекти, які захищають виробника легкої промисловості. Давайте на цій галузі легкої промисловості ми побудуємо, після сільського господарства, побудуємо ефективну економіку через цю галузь. Дуже дякую вам. І я сподіваюся, що ви приймете мої рекомендації. Я вам відео, оскільки ви не могли чути це все, відео пришлю в WhatsApp. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре. Пане кандидат в міністрі! Пане Петрашко!

не побачили стратегічні напрями розвитку економіки. І ми не побачили прогнозні індикатори розвитку і основні макроекономічні параметри розвитку країни в середньостроковій і в довгостроковій перспективі. Це, безумовно, не дає нам права підтримувати дану кандидатуру. І тому "Опозиційна платформа – За життя" не буде голосувати за призначення цього міністра. Однак я хочу звернути увагу, що тут прозвучали сьогодні ряд хибних дещо зауважень. По-перше, у нас не стільки насувається економічна криза, скільки вона почалася в середині минулого року. Сповільнення темпів економічного зростання розпочалось з неефективної економічної політики попереднього Кабінету Міністрів. Якщо вона буде продовжуватися, і економічний курс і економічна політика, яка була запропонована попередньою владою, ми будемо мати погіршення основних макроекономічних показників. У 2020 році в січні у нас уже реальне падіння валового внутрішнього продукту піввідсотка. Падіння промислового виробництва – 4,7 відсотки. Невиконання бюджету знову на десятки мільярдів гривень. Ми розуміємо, що в зв'язку з карантином буде зменшена економічна активність і будуть недоотримуватися кошти у бюджет, у бюджети всіх рівнів, а головне - у бюджет України. Ми будемо знову мати кризу невиконання бюджету на кінець 2020 року. І тому ми пропонуємо, слушно сказав попередній виступаючий, дійсно, необхідно змінити економічну політику, інтеграційну політику, стимулювати внутрішній споживчий ринок. Але коли ви говорите за зони вільної торгівлі, я хотів би звернути увагу, що у 2019 році ми втратили більше 20 мільярдів доларів у порівнянні з 2011 роком. А знаєте, де втратили? Втратили у зовнішній торгівлі з країнами СНД. Це той потенціал, який ми можемо повернути. Якби була у нас зона вільної торгівлі, ми мали б можливість і компенсувати ті ринки, які ми втратили після 2013 року, ми б змогли повернути наші робочі місця, ми змогли б повернути високотехнологічні сектори промисловості, ми б змогли повернути додану вартість, яка створюється всередині країни. І тоді б наша економіка вийшла спочатку, ВВП країни, на 183 мільярди доларів - це той показник, який був у 2013 році, - темпи зростання перевищувало 10 і наша економіка мала б ресурс для того, щоб підвищувати соціальні стандарти. Без цього у нас не буде ані соціальної політики, ані ефективної і успішної економіки, і України в цілому. Тому я пропоную спочатку презентувати нам реальний економічний курс, який ми будемо бачити, і тоді вже ми зможемо оцінювати в конкретних макроекономічних параметрах того чи іншого міністра. Дякую.

Доброго дня, шановні колеги. Багато дуже про людину говорить те, де ця людина працювала. І тому я вам просто хочу розказати про "Укрлендфарм", а точніше його власника пана Олега Бахматюка, який зараз переховується від слідства. Чому? Тому що у справі про заволодіння коштами Банку" у сумі 1 мільярд 200 мільйонів гривень, які були видані для того, щоб стабілізувати цей банк, вВинесено рішення про його арешт Вищим антикорупційним судом. сьогодні нам запропонували призначити людину, яка буквально донедавна працювала в "Укрлендфармінг", міністром економіки, на хвилиночку, яка буде відповідати за аграрну реформу. Тут колеги дуже адекватно звертались про те, що давайте це адмініструвати добре. Перепрошую, адмініструвати добре в інтересах латифундистів цю реформу неможливо. Людина, яка працювала на латифундиста, який ховається від закону, не буде цього робити. Коротко про, власне, Олега Бахматюка. Зараз Національний банк України перебуває в судових спорах з цією персоною на 29,3 мільярди гривень. На хвилиночку, це більше, ніж ми зараз заклали на ліки в бюджеті 20-го року. І ми зараз після вчорашньої сходки олігархів, ой, перепрошую, представників великого бізнесу, в Президента фактично встановлюємо не квоту "Слуги народу", а квоту конкретного олігарха, який, на жаль, не міг бути присутній на нараді, бо переховувався в Австрії, в уряді. Колеги, нам обіцяли нову політику і Президент, і більшість. Нам обіцяли, що люди, які крадуть гроші у вкладників банків, будуть сидіти за ґратами. Мені дуже цікаво, як буде голосувати, наприклад, колега Мамка, який був, власне, адвокатом пана Бахматюка у цій справі? І як він дивиться, чи немає тут конфлікту інтересів? Бо, чи є конфлікт інтересів у кандидата в міністри, який є прямою креатурою олігарха, я навіть питати не буду, це нам з вами дати цю оцінку. Але досить брехні влади. Якщо ми хочемо, щоб справи розслідувались, справи, наголошу, на 29,3 мільярди гривень, ми не можемо лобістів олігархів призначати в уряд. Дякую. Мамка наполягає на репліці.. Проблематика в тому, що люди чіпляються весь час до персоналій. Якщо ти до персоналій йдеш, ніколи результату не буде. Для цього є в криміналістиці дуже прості дві стратегії щодо огляду місця події: від центру - до периферії, від периферії – друга історія - до центру. Якщо це особа, то це від від периферії до центру. Якщо це взагалі, якщо хтось украв, то повинен бути факт, а не особистість. Факт розслідуваний, встановити осіб, які вкрали і притягнення до відповідальності, але ніяк інакше. Дякую вам увагу. Дякую. Наступний - Кіт Андрій Богданович. Кулініч Олег Іванович. Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". Насправді зараз країна знаходиться в дуже важкій ситуації внаслідок світової економічної кризи, і вже зараз ми це відчуваємо. У нас на сьогодні державний борг – 83 мільярди доларів, у нас спад промислового виробництва. Це постійна тенденція, це кінець минулого року:

скоріше за все робити секвестр державного бюджету. Тому якраз дуже важливо, хто очолить економічний блок уряду і що ми будемо робити в цій ситуації. економіки знаходиться в тіні - це за офіційними даними. Тому було б дуже добре, якби ми почули, що ми будемо робити в цій ситуації і в цьому плані, коли 30 відсотків, уявіть собі, економіки не працює на державу, а знаходиться в тіні. відсотки пенсіонерів отримують пенсію нижче прожиткового мінімуму. Як ми будемо наповнювати Пенсійний фонд? Як буде працювати економіка в таких складних умовах? Ми б хотіли це почути. Тому що якраз зараз економічний блок – це дуже важливо, і потрібен чіткий сигнал і для інвесторів, і для бізнесу нашого, в таких складних умовах як працювати, для того щоб була стабільність у державі, для того щоб економіка вижила, витримала і продовжувала нарощувати темпи, які були до цієї кризи, яка зараз прийшла в нашу країну. Але в мене є конкретне питання до вас, пане Ігорю. як говорив вже попередній виступаючий, ви працювали в компанії Олега Бахматюка, а це, як відомо, один із самих великих боржників у державі, який має величезні зобов'язання перед інвесторами, перед кредиторами. Як відомо, ці компанії активно працювали із Аграрним фондом, із Державною продовольчою зерновою корпорацією України, роблячи передоплату з державного бюджету. Тому ми б хотіли почути від вас публічно вашу позицію в разі, якщо ви отримаєте цю посаду. Скажіть, будь ласка, публічно, чи будете ви працювати із компаніями-боржниками, в тому числі і з компанією Олега Бахматюка? І як ви будете будувати цю роботу, тому що Міністерство економіки, сюди входить і Міністерство аграрної політики, це й аграрний напрямок, що будете робити із тим же аграрним фондом, що будете робити з державною зерновою продовольчою корпорацією України? І саме основне: публічно підтвердіть, чи будете ви працювати із компаніями-боржниками і конкретно з компаніями Олега Бахматюка? Дякую. Ну, запитання не передбачені. Олег Іванович, ну, не передбачені! Шість хвилин на виступи від народних депутатів. Запишіться, будь ласка.

Сьогодні ми стоїмо перед двома величезними викликами. Ми стоїмо перед дуже небезпечною недугою, яка вже стукає у вікно практично кожному; і перед економічною кризою, яка грюкає чобітьми в паркан давно і гучно. В цій ситуації єдине головне, ключове, що має зробити влада, незалежно від гілки - це стосується усіх гілок влади, і виконавчої, і законодавчої, і судової теж, – це ухвалювати тільки ті рішення, які спрямовані на розв'язання цих проблем, і убезпечити країну в цій ситуації, коли країна є вкрай вразливою, від будь-яких кроків, які можуть країну розділити. Якщо влада збереться з думками, зваживши "за" і "проти", вирішить все-таки вводити надзвичайний стан, це можливо лише тоді, коли це справді буде єдино можливим варіантом для розв'язання кризи пандемії, але тільки в цьому варіанті, зваживши всі "за" і "проти". Будь-яке непродумане запровадження надзвичайного стану здатне розколоти цю країну. Влада не має жодного права робити будь-який крок, який країну може розколоти. Будь-яке підписання в Мінську чи в іншому місці будь-якого рішення, яке може розколоти країну і поставити під сумнів її суверенітет, і призвести до легалізації окупації, – це страшна небезпека. Сьогодні ми маємо об'єднатися, і вчорашнє рішення Погоджувальної ради, сьогоднішнє рішення парламенту показують, що ми здатні об'єднатися проти біди. Але будь-яке рішення, яке може країну розколоти, є вкрай небезпечним. І фракція "Голос" застерігає всіх, щоби ми дуже гарно думали і зважали "за" і "проти" усі питання, особливо ті, які стосуються державної безпеки, суверенітету, територіальної цілісності. Давайте об'єднуватися, поки не пізно. Дякую.

ставимо завдання, що перше, що ви повинні зробити, - це сьогодні захистити країну від економічного мародерства, від того, що сьогодні неконтрольований ріст цін на всі майже товари першої необхідності. Сьогодні треба людям дати можливість придбати ліки, придбати засоби індивідуального захисту, придбати їжу по мінімальній надбавці, а на багатьох питань зняти взагалі надбавки, тому що людям сьогодні треба дати можливість вижити і прожити в цей складний час. Сьогодні друге головне завдання, яке ми ставимо перед вами, - комплексний захист нашого національного виробника, нашої промисловості, тому що сьогодні, як ніколи, треба об'єднати зусилля, щоб захистити, стати, дійсно, дійсно, державними протекціоністами свого українського товару, своїх українських виробників, своїх робочих місць, захистити людей від цієї світової кризи. Криза, на жаль, вже почалася 4-6 місяців тому в Україні, і сьогодні терміново треба прийняти рішення, щоб зупинити падіння ВВП, щоб стабілізувати падіння та почати підняття промислового виробництва, щоб вирішити питання заборгованості по заробітним платам та житлово-комунальним послугам, щоб створити всі необхідні механізми стимулювання сьогодні роботодавців підтримати своїх робочих, зберегти заробітні плати, зберегти свої виробництва, зберегти сьогодні - це захистити людей від кризи. Сьогодні наше завдання – зробити всі умови, щоб підтримати соціально людей, щоб вирішити питання заборгованості по заробітним платам, щоб дати сьогодні можливості людям вчасно отримати виплати по безробіттю, по лікарняним, а також отримати свої законні проіндексовані, які повинні були б проіндексовані бути, пенсії з 1 березня. Вам треба сьогодні провести антикризовий план уряду. На жаль, ми не бачимо програми, на жаль, ми сьогодні не бачимо реальних збалансованих комплексних дій від ще ще дуже непрофесійного уряду. Тому сьогодні на вас велика відповідальність. У тих питаннях, які будуть спрямовані на захист людей, ми завжди вас підтримаємо, але такий склад уряду без програми "Опозиційна платформа – За життя" підтримувати не буде. Дякую. Дякую, Наталія Юріївна. Шановні колеги, залишилась хвилина. Бєлькова Ольга Валентинівна. Ні-ні, одна. Включіть Бєльковій мікрофон. ви вмієте робити презентації, ви працювали для залучення інвестицій. Правда, та компанія, де ви працювали, вона не має таких сильно великих успіхів на сьогодні, але ви, мені здається, свою промову сьогодні побудували так, щоб усім сподобатися, щоб вам дали вотум довіри. Напевно, у вас це вийде, ваша партія, яка вас підтримує, вона проголосує за вас. Але я вас розчарую: вже відсьогодні вам доведеться перейти із ролі "всім сподобатися" на роль "всім відмовити або обрати, кому саме допомагати". Не вийде вам допомагати одночасно і малому, і середньому, і великому бізнесу. Сьогодні критична ситуація, а ви не сказали жодного слова, що буде з великими заводами, фабриками – так, загальні фрази. Покличте депутатів від усіх фракцій і почніть свої консультації вже сьогодні для того, щоб вам не менеджерів пропонували на державні компанії, а для того, щоб вам конкретні дії пропонували. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань економічного розвитку Наталусі Дмитру Андрійовичу, хвилина. Після цього переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Пане Голово, пане Прем’єре, шановний пане кандидате, колеги, дякую. Дуже швидко. Я, по-перше, хотів подякувати всім членам комітету за те, що вони знайшли можливість в такій оперативній обстановці ухвалити це рішення. Пане Ігорю, у нас війна і війна у нас не тільки з Росією, але на сьогоднішній день це повноцінна війна з вірусом. І вам, на жаль або на щастя, випала доля вести в цій війні повністю економічний блок. Ви можете завжди розраховувати на нашу підтримку, і ми очікуємо від вас аж до сьогодні запрошення участі в антикризовому штабі, тому що наш комітет напрацював низку заходів, які ми готові запропонувати і разом реалізувати. А в цілому я хотів би сказати, що комітет рекомендував Верховній Раді призначити пана Ігоря на відповідну посаду міністра економіки України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали, переходимо до голосування. Відповідно до статті 85, 114 Конституції України ставлю на голосування проект Постанови, реєстраційний номер 3226, про призначення Петрашка Ігоря Ростиславовича міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Покажіть по фракціям. Вітаю вас, пане міністр.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 Для складання присяги на трибуну запрошується міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Ростиславович Петрашко.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

Вітаю вас з призначенням, пане міністр. Бажаю успіху на посаді і реалізацію всього того, про що ви сьогодні говорили у своїй промові. Шановні колеги, порядок денний позачергового пленарного засідання вичерпаний. Я ще раз всім дякую та оголошую його закритим. Дякую.